koji se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Žele li predstavnici predlagatelja obrazložiti? Da. Državni tajnik Vladimir Vranković. Izvolite! **Vranković, Vladimir (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, cijenjene dame i gospodo saborski zastupnici. Evo, ja neću puno govoriti. Zakon je vrlo kratak, jasan je, prvi je. Ja bih samo ovdje htio izjaviti da je Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za zakonodavstvo dao amandmane. Prihvaćaju se u pisanom obliku kako je predloženo. Zahvaljujem državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Nitko se nije javio. Zaključujem raspravu.